hvala. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev, Državni zbor bo najprej glasoval o prvi, nato pa še o drugi točki dnevnega reda. Prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju v okviru nujnega postopka. K dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, obveščam pa vas, da je zaradi sprejetja amandmaja k prvemu odstavku 3. člena na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen, zato je Vlada kot predlagatelj že pripravila in Državnemu zboru posredovala uskladitveni amandma k 1. členu. Uskladitveni amandma je objavljen na e-klopi. Glede uskladitvenega amandmaja dajem besedo predstavniku Vlade. Ga ni. Želijo besedo poslanke in poslanci? Ne. Torej prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju Vlade k 1. členu. Glasujemo.

energije in zemeljskega plina v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 6. oktobra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k 6. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker amandma, ki je bil predlagan, ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 75, proti 1. (Za je glasovalo 75.)(Proti 1.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 19. izredno sejo Državnega zbora in vam želim še naprej lep dan. hvala.